nastavljamo sa radom i prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o probaciji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 332 Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Europske integracije, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? DA. Gospodin Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. dame i gospodo zastupnici. Evo pred nama je cijeli pakte pravosudnih zakona, a počinjemo sa ovim iz kazneno pravne problematike proširenog izvršavanja proširenog izvršavanja kaznenih sankcija, odnosno Zakonom o probaciji, kao jednim novovom ili relativnim novumom u Hrvatskome pravnome sustavu. Ovim Zakonom se po prvi puta uvodi cjelovit sustav probacije. Probacija je režim nadzirane slobode tijekom kojeg se provode stručni postupci usmjereni na smanjivanje rizika da počinitelj koji ponovno počini kazneno djelo. U praktičnom smislu provođenje probacije znači manje ljudi u zatvorima, pa time i bolji uvjeti u postojećim kapacitetima, ali uspješni sustav probacije znači i bolju procjenu sigurnosnih rizika, to znači da se manje griješi u tome koga se pušta na nadziranu slobodu. I to valja podcrtati. U okviru sustava probacije obavljat će se sljedeći poslovi. Stručna procjena počinitelja kaznenog djela s procjenom rizičnosti njegovog budućeg ponašanja. Nadzor nad izvršavanjem mjere kućnog pritvora i nad uvjetno otpuštenim počiniteljem. Provedba posebnih stručnih postupaka i programa tijekom nadzirane slobode, a što smanjuje rizik da počinitelj ponovno počini djelo. Organiziranje pružanja pomoći i podrške nakon puštanja iz zatvora u svrhu lakšeg uklapanja u društvo. Izvršavanje sankcija u zajednici, posredovanje u mirenju i po … štete počinjenje kaznenim djelom te napokon što je isto tako nuvum, organiziranje pomoći i podrške žrtvi kaznenog djela i njezinoj obitelji. Dakle, jedna vrlo široka paleta probacijskih poslova koji se dijelom danas obavljaju, ali koji će danas kroz sustav probacije dobiti jedan profesionalni karakter koji se sasvim sigurno neće moći realizirati u roku od godine dana ali ovaj sustav bi u roku od tri godine dati DA rezimiram. Usvajanjem ovog sustava uvodimo zapravo sustav koji je humaniji i društveno jeftiniji. Humaniji je zato što se štiti sigurnost društva uz manje ljudi u zatvorima. Društveno je jeftiniji jer praksa drugih država pokazuje da sustav probacije dovodi do rjeđeg ponavljanja kaznenih djela. Na dugi rok probacijski je sustav i financijski jeftiniji, jedan dan proveden u zatvoru je tri puta skuplji nego jedan dan u sustavu nadzirane slobode. Na žalost uvođenje sustava probacije iziskuje i znatna početna ulaganja. Zapošljavanje i dodatnu edukaciju stručnih kadrova te nabavku potrebne opreme. Dio troškova vezanih uz uvođenje probacije u Hrvatsku snosit će bilateralni i multilateralni donatori kroz međunarodne projekte, od kojih neki se već provode a drugi se dogovaraju. S uvođenjem sustava probacije počinje se odmah nakon usvajanja ovoga Zakona, a svi spomenuti poslovi probacije obavljat će se na području čitave Hrvatske, regionalnim pristupom, da svaka regija ima svoj probacijski ured, ured, što ne znači da će ih biti preko 20 nego će biti jedan razuman i objektivan broj i iza 2012. godine možemo očekivati prve efekte, ja sam siguran pozitivnije efekte od ovoga značajnog novog pravnog instituta. Hvala vam lijepa.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 Ivo (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 39. sjednici razmotrio je Konačni prijedlog zakona o probaciji, ovaj Odbor je raspravio Zakon u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio bitne odrednice Zakona, posebno je naglasio da se usprkos nastojanjima da se nađe prikladniji termin, u duhu Hrvatskog jezika u tome nije uspjelo, s obzirom da se riječ probacija koristi u našoj znanstvenoj i stručnoj javnosti dugi niz godina, da je prepoznata u sustavu koji je usmjeren alternativi kazne zatvora, predlagatelj ga smatra najprikladnijim jer prikladnijega nema. Članovi Odbora jednoglasno su podržali Konačni prijedlog zakona, posebno su zanimanje iskazali za razlike u rješenjima koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Kako predlagatelj nije prihvatio neke prijedloge Odbora za pravosuđe zatraženo je dodatno očitovanje osobito za primjedbe koje se odnose na naziv Zakona, korištenje riječi „probacija“, prijedlog izrade procjene prigodom odlučivanja o pogodnostima za zatvorenike, prijedlog kojima bi i državni odvjetnik imati mogućnost ulaganja žalbe u slučajevima kada je žalba dopuštena osuđeniku. Upozoreno je i na činjenicu da ovaj Zakonski prijedlog predstavlja novinu, te da još jednom treba preispitati pojedine odredbe kako bi se utvrdilo da li su izvršene sve potrebne pripreme za provedbu Zakona te da li su osigurana potrebna sredstva. U raspravi je predloženo da se u članku 3. stavku 1. riječi njegove rehabilitacije zamijene riječima resocijalizacije jer se radi o institutu materijalnog kaznenog prava a u probacijske poslove ne ulazi rehabilitacija počinitelja kaznenoga djela. U članku 27. kojim se propisuju razlozi za odgodu i prekid rada za opće dobro na slobodi u stavku 2. da treba brisati riječi „najdulje do 30 dana“ budući da je razlog odgode akutno oboljenje osuđenika ili … pogoršanje kroničnog oboljenja koji se ne može vremenski unaprijed ograničiti i odrediti. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donesen zakon o probaciji sa sljedećim amandmanima. Amandman na članak 3. u članku 3. stavak 1. riječi „rehabilitacije“ zamjenjuje se riječju „resocijalizacije“, pojam rehabilitacije definiran je Kaznenim zakonom i predstavlja rehabilitaciju počinitelja kaznenog djela nakon proteka tim Zakonom propisanog vremena, a sastoji se od brisanja osude zbog čega se u ovom zakonu ne može propisivati drugi smisao pojma rehabilitacije, pa stoga se smatra da je riječ i pojam resocijalizacija prikladniji. Amandman 2. na članak 26. u članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi: „Protiv odluke ureda za probaciju osuđenik i državni odvjetnik mogu podnijeti žalbu nadležnom sudu u roku od tri dana od primitka odluke. Sud će o žalbi odlučiti u roku od tri dana“ Obrazloženje u cilju ostvarivanja svrhe izvršavanja ove kazneno-pravne sankcije i zaštite društvene zajednice nužno je propisati pravo na podnošenje žalbe državnog odvjetnika na na odluku kojom se odgađa ili prekida rad za opće dobro. Amandman 3. na članak 27. u članku 27. stavku 2. riječi, a najdulje 30 dana brišu se, a u stavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi osim iz razloga utvrđenih u stavku 1. točka 1. ovog članka sa obrazloženjem odgoda ili prekid rada za opće dobro na slobodi radi akutnog oboljenja osuđenika ili značajnog pogoršanja kroničnog oboljenja ne može se ograničiti na rok 30 dana pa se stoga predlaže brisanje ovog roka i s tim u vezi korekcija stavka Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku rasprave istaknuo bih da će klub HDZ-a podržati konačni prijedlog Zakona o probaciji. Naime predloženi Zakon o probaciji predstavlja novinu u hrvatskom zakonodavstvu kojemu je prethodio provedeni projekt "Podrška razvoja sustava probacije" čiji je rezultat izrada 5-godišnje strategije ustrojavanja hrvatskog nacionalnog probacijskog sustava, a što je dio strategije reforme pravosuđa i dio nacionalne strategije. Uspostavom Hrvatskog nacionalnog probacijskog sustava usklađuje se zakonodavstvo RH s pravnom stečevinom EU, a isto tako osuvremenjuje se, odnosno omogućuje se stvaranje U odnosu na počinitelja kaznenog djela probacija predstavlja režim nadzirane slobode tijekom kojeg se provode postupci usmjereni na smanjenje rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela. Prijedlogom zakona propisuju se i probacijski poslovi i osobe koje kod odlučivanja o kaznenom progonu tijekom kaznenog postupka i tijekom izvršavanja kazneno-pravnih sankcija i mjera i uvjetnog otpusta mogu biti uključene u postupke probacije, a prvi put se propisuje i sudjelovanje u organiziranju pomoći i podrške žrtvi kaznenog djela i oštećeniku, obitelji žrtve, što je u dosadašnjim propisima bilo zanemareno. Osoba, počinitelj kaznenog djela dobrovoljno se uključuje u probaciju uz mogućnost aktivnog sudjelovanja u izboru sadržaja pojedinačnog programa te se istom jamči zaštita temeljnih ljudskih prava, poštivanje ljudskog dostojanstva, zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi, zaštita osobnosti i tajnosti podataka te pravo na pritužbu. Pojedinačni program postupanja sadržava pedagoške, zdravstvene, psihološke, socijalne i druge stručne postupke i metode primjerene osobinama i potrebama počinitelja, a usmjerene na otklanjanje, odnosno na smanjenje rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela i nanošenja štete zajednici, drugoj osobi ili sebi. To znači da pojedinačni program postupanja mora biti prilagođen svakom pojedincu uključenom u probaciju u odnosu na njegovu osobnost, osobne prilike, zdravstveno stanje, stručne kvalifikacije i životne okolnosti. Predloženim zakonom za obavljanje probacijskih poslova u Ministarstvu pravosuđa ustrojava se Uprava za probaciju s uredima za probaciju u županijama koji poslove probacije kao što je izrada izvješća o procjeni rizika i potreba počinitelja kaznenog djela, izvršavanje uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, izvješćivanje suda o izvršavanju pojedinačnog programa postupanja, nadzor izvršavanja mjere opreza i provođenja posebnih obveza i mjera uz kućni zatvor, nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom te sudjelovanje u organizaciji psihosocijalne pomoći i podrške žrtvi, obitelji žrtve i počinitelja obavljali bi državni službenici visokog stručnog obrazovanja drugog stupnja, a iznimno prvog stupnja iz odgovarajućih specijalističkih područja socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije ili drugih društvenih ili humanističkih struka s radnim iskustvom i kompetencijama za rad s počiniteljima kaznenih djela. Svakako za očekivati je da će se uspostavom probacije povećati broj uvjetno otpuštenih počinitelja i dulje razdoblje trajanja uvjetnog otpusta, a time ujedno ograničiti porast broja zatvorenika u zatvorskom sustavu. Zatim učinkovitije zaštititi društvena zajednica provođenjem kvalitetnog nadzora uvjetno otpuštenih te bolje osigurati poslije penalna pomoć osobama otpuštenim s izdržavanja kazne zatvora. Radi svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o probaciji kao i podnijete amandmane Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah ću reći da će klub SDP-a podržati ovaj konačni prijedlog Zakona o probaciji. Smatramo ga kvalitetnim i u biti ukoliko budu financijski popraćena sva ova rješenja, a dobrim dijelom su ona već i postojeća i poznata, onda će ono sigurno i ovaj prijedlog zakona, odnosno zakon kad stupi na snagu polučiti svoju svrhu. Ovdje mi kolegice i kolege vidimo ljude iz našeg penalnog sustava. Oni dolaze na kraju balade. Od dana počinjenog kaznenog djela, od traganja, od policijskih aktivnosti, istražnih, optuženja, suđenja, žalbenog postupka to se sve ukoliko dođe do osude bezuvjetne kazne sliva u zatvorski sustav. Građani nisu zadovoljni s našim zatvorskim sustavom. Ljudi koji rade u zatvorskom sustavu preopterećeni su, premalo ih ima za takvu ogromnu zatvorsku populaciju. Kakva je struktura osuđenih osoba? Tu također građani nisu zadovoljni. Počesto se stvara dojam osobnih najtežih kaznenih djela, ubojstava, teških tjelesnih povreda. Gospodarskog kriminaliteta ima vrlo malo. Oni su izuzetak. Dakle, sve ona druga kaznena djela, a to su najčešće zlouporabe droge, o tome smo nedavno govorili, slivaju se takvi osuđenici u zatvorski sustav i on je zbog neadekvatne kaznene politike isuficijentan. Prema tome, što u biti ovom prigodom da bi uopće mogli smisleno govoriti o probaciji i o njezinoj svrsi, konačno ja mislim došlo vrijeme da se promjeni kazneno-pravna politika. To podrazumijeva i kazneno-pravnu reformu. Ja ću se i ovom prilikom podsjetiti novele 2003. godine, kada smo imali najznačajnije kazneno djelo zlouporabe vjerovnika. Sve ovo što se danas događa sa "Pevecom2, ostalim velikim tvrtkama, odjedanput dubioze gubitak radnici nemaju za plaću. To nije nastalo preko noći. Ali zato svugdje u Europi se reagira. Postoje kaznena djela koja su adekvatna upravo za suvremeni način gospodarenja, za tržišno gospodarstvo. Imamo socijalističke inkriminacije i nemamo ljude u zatvorskom sustavu osuđene kojima je tamo mjesto. I ljudi u zatvorskom sustavu bave se ljudima za koje i sami vide i vide u ovome rješenje da će se naći na slobodi. Bar kontroliranoj slobodi. Naš zatvorski sustav da bi polučio onaj svoj smisao, prije svega treba urediti kažem čitav kazneno-pravni sustav. Da za zatvorski sustav budu rezervirani oni počinitelji, one osobe koje su zaista na vrhu društvene opasnosti. To su oni koji izazivaju velike društvene posljedice po pojedinca, po državu i po obitelj tih unesrećenih pojedinaca. A takvi ostaju van domašaja i zahvata. I ovaj zato prigoda da o tome govorimo. Ali zatvori nam vrve osobama za koje sigurno društvo može na drugačiji način reagirati. Vidite u čemu ćemo se mi sada naći. Građani su nezadovoljni i često govore i to je jedna velika primjedba na sudove da sudovi često izriču uvjetne osude, da se traži pooštrenje sankcija. Za određena kaznena djela svakako, ali neka i ne treba reagirati zatvorskim kaznama, nego mjerama uvjetnom osudom, uvjetnom osudom sa zaštitnim nadzorom koja od davnine postoji u našem Kaznenom zakonu ali se nije izricala, nije izricala, jer nisu bile osigurane provedbe, ne samo provedbeni propisi, nego nisu bila osigurana sredstva da bi ta sankcija mogla oživjeti. To samo ta jedna. A sada vidimo čitav niz poslova koji se daju određenim osobama koje moraju biti u ovom sustavu probacije, kako bi se zatvorski sustav rasteretio. Dakle, još jednom ću ponoviti. Za istinsku reformu kaznenog sudovanja, nema te istinske reforme ukoliko nemamo kaznenog djela zlouporabe povjerenja vjerovnika. Ako netko posluje, a ostaje dužan i gomila taj dug, on je svugdje vani kazneno odgovoran. Da se sada vratim na sam penalni sustav. Ranih devedesetih godina pošto u Ustavu stoji odredba da je zabranjen prisilni rad, onda se netko sjetio da ne trebaju ni zatvorenici raditi. Međutim, rad i radna obveza u zatvorima je uvjet preodgoja i rehabilitacije, pogotovo za one koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Međutim, smanjili su se mogućnosti da bi takvi zatvorenici radili, pa se onda na takav način i stipulirala odredba u zakonu. Međutim, donošenjem Zakona o izvršenju kazne zatvora, započela je u biti reforma našeg penalnog sustava. Treba i ovom prilikom napomenuti, da je to bio zakon koji je bio ogledni primjer mnogim tranzicijskim zemljama. Nismo se bojali tada već 2002. godine uvesti judicijalizaciju sustava. Dakle, mogućnosti upravo da sudovi kontroliraju dio izvršne vlasti koja se ogleda u penalnom u zatvorskom sustavu. Međutim, imamo jedan paradoks da počesto suci izvršenja nisu bili na razini, jeli zbog opterećenosti i tako, one zadaće koju je zakon povjerio, već su ljudi upravo iz sustava, s obzirom na svojem dugogodišnje iskustvo, s obzirom na posebne subspecijalizacije koje imaju, bolje ocjenjivali te osobe. I onda kada su se događali neki slučajevi koji su zabrinuli, da ne kažem šokirali javnost, bilo je to upravo iz pogrešne ocjene suca izvršenja, a ne i samog sustava. Zato i ovom prilikom želim napomenuti, da za dobar rad penalnog sustava ključne važnosti je depolitizacija sustava. Ona je započela upravo tim procesima donošenjem novog zakona, ona do dana današnjega trebala bi biti u još većoj mjeri unaprijeđena. Da se malo prisjetimo i tih devedesetih godina. Meni je bilo drago ovdje čuti što je govorio gospodin državni tajnik, a čuli smo i ovim javnim izjavama gospodina ministra Šimonovića, da se ponovo neke vrijednosti koje su bile zapostavljene u zatvorskom sustavu, uvode da je to osoba zatvorenik, osuđenik prema kojoj nisu završene sve obveze društva osudom, nego dapače da su njegovim ili njezinim nastupom u zatvoru nastupile nove obveze prema takvoj osobi, što znači da je država, tj. društvo u cjelini, dužno za takve osobe skrbiti na način da im omogući koristan povratak u društvo. I sve ono što ovdje vidimo ukoliko bude pratilo financijska sredstva da će se zaista ostvariti i ono što je inače ideal svih penalista kada se jednom zatvore vrata zatvora ili kaznionice za te osobe da se ne zatvore i vrata društva, jer ćemo ga onda vrlo brzo vidjeti u povratu, odnosno ponovo u nekoj kaznionici, sigurno drugi puta nekoj koja ima strože uvjete i stroži sustav. Prema tome, napustiti ideju da je zatvorski, da je kazna samo odmazda društva kao izricanje društvene osude prema osuđeniku kao prijekor da se društvo ne slaže sa tim što je određena osoba počinila, nije dobar način da bi se izašlo iz rastuće stope kriminaliteta. Ali jednako tako društvo koje je sigurno u sebe, koje nije kapituliralo pred zločinom i kriminalcima zna u siromašnijim uvjetima života i rada kako države tako i svakog građanina zna razlučiti što je bitno, a što nije bitno. Evo sad je tu gospodin ministar, želim ponoviti iako mi je poznato nama u klubu SDP-a poznato da je u izradi novi Kazneni zakon. Ali da zaista posjedovanje droge druga kaznena djela na koja društvo može reagirati na drugačiji način treba uvesti strože kažnjavanje pravih proizvođača droge, teških počinitelja kaznenih djela. I nama je potreban doživotni zatvor. To su sigurno izuzeci. Oni su oduvijek postojali, ali društvo ima pravo braniti se od tih i od takvih osoba kojima nikakvo popravljanje neće pomoći i koji i u zatvoru za svo vrijeme izdržavanja kazne dugotrajnog zatvora prijete da će počiniti takvo ili slično kazneno djelo kad se nađu na slobodi. I društvo se ima pravo braniti od takvih osoba. Oni su srećom izuzetak, ali postoje. I dok god postoje ljudi koji ubijaju druge ljude po narudžbi kao da rade najbezazleniji posao, umovi i srca naših građana znaju da takve osobe zaslužuju kaznu doživotnog zatvora. To je jedna stvar. Dakle, takva kazna u tim slučajevima pojavljuje se kao opravdana, kao zaštitna, ali jednako tako i kao pravedna. Na takav način, dakle kad rezerviramo penalne ustanove, zatvore i kaznionice za zaista najteža kršenja društveno opasnih ponašanja koja su definirana kao kaznena djela imat ćemo mogućnost da se i osoblje u zatvorskom sustavu više posveti njima, da te osobe onda se nađu nakon izvjesnog vremena i u sustavu probacije i da je popravak odista moguć. I mi zaista u klubu SDP-a vjerujemo da je moguće da se čovjek i popravi i na bolje, a ne samo da se pogorša kao što je to često u politici slučaj. Evo, podržavajući donošenje ovog Konačnog prijedloga zakona o probaciji iščekujemo što prije da se ovdje na saborske klupe nađe i prijedlog Kaznenog zakona. Hvala. Hvala. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska narodna stranka je već kod prvog čitanja ovog prijedloga zakona dala podršku predlagatelju. Drago nam je da ste u međuvremenu uvažili veliki broj prijedloga da se taj tekst zakona popravi i mislim da ste odradili dobar posao. Hrvatska narodna stranka će vas apsolutno podržati kod glasovanja u petak, ali želimo ovdje biti iskreni i hrvatskim građanima priznati da se radi o jednom velikom eksperimentu hrvatskog pravosuđa, da će implementacija ovog zakona pokazati da li je hrvatsko pravosuđe spremno za velike promjene, da li je hrvatsko pravosuđe spremno za neophodne promjene koje nas čekaju ulaskom u Europsku uniju i da li je ono spremno realizirati i sve ono što hrvatski građani očekuju od njega u jednoj pravnoj državi. Kolegice i kolege, probacija kao uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela uspješno se provodi u mnogim europskim državama. Model za kojeg smo se mi odlučili čini mi se da je ministar nas obavijestio kod prvog čitanja da je najsličniji britanskom modelu državni tajnik nam je rekao i vjerujemo da je tako da je sustav probacije tri puta jeftiniji no što je to služenje kazne zatvora. Međutim, činjenica je da moramo zato u početku se se odlučiti na relativno velike investicije u sustav kako bi on stvarno i funkcionirao. Drago nam je da nam Međunarodna zajednica u tome želi pomoći i pomaže kod niza projekata vezanih uz ovu materiju. I ovdje bih samo želio ponoviti ono s čime su nam dolazili građani u razdoblju između prvog i drugog čitanja i želim da jasno ministar čuje te upite koji su nam upućeni. Prije svega, naše građane zanima da li novi zakon pruža zaštitu društvenoj zajednici od počinitelja koji će biti jasno na uvjetnoj slobodi? Da li će novi zakon osigurati kvalitetniju resocijalizaciju i reintegraciju u zajednicu i time spriječiti recidivizam, ponavljanje kaznenih djela? Da li će se i na koji način pomoći žrtvama, odnosno njihovim obiteljima. Zašto nas građani to pitaju, zašto su građani skeptični o tome su govorili i neki moji prethodnici očito iz opravdanih razloga. Svi mi znamo da su suci već zadnjih nekoliko godina se dosta često odlučivali za uvjetnu tako da pod zaštitnim nadzorom bilo je recimo 2002. godine svega pedesetak osoba da bi prije godinu, dvije dana taj broj porastao na preko 200. Kaznu Kaznu su služili radom za opće dobro 2002. godine čini mi se svega 15, 16 osoba da bi to bilo u prošloj godini preko 300 osoba. Dakle, porast od 20 puta. Ali uz to su bile vezane i određene nevolje, određeni tragični događaji vezani uz …/Govornik se ne razumije./…, uz ponavljanje kaznenih djela. Očito je bilo pogrešnih procjena, rizika i ovaj zakon ima dakako u cilju i za cilj unaprijediti sve te elemente, sve te nedostatke koji su dosad uočeni. Dozvolit ćete mi međutim da pročitam nešto o čemu nismo puno raspravljali, a što mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo vrlo značajnim. Pročitat ću vam dijelove iz članka 31. i 32. ovog konačnog prijedloga zakona. Na zahtjev kaznionice ili zatvora, Ured za probaciju prema mjestu prebivališta obavlja poslove pripreme prihvata poslije otpusta. Ured za probaciju će u suradnji sa osuđenikom izraditi program provođenja i nadzora obveza utvrđenih rješenjem o uvjetnom otpustu i dostaviti ga sucu izvršenja. Ustanove i druge pravne osobe u kojima osuđenih izvršava obveze utvrđene rješenjem o uvjetnom otpustu obavještavaju Ured za probaciju o izvršavanju obaveza. O izvršavanju obaveza i provođenju nadzora uvjetno otpuštenog osuđenika Ured za probaciju izvješćuje suca izvršenja. Ovo čitam samo zato da vam ukažem na to kolegice i kolege koliko je sustav složen, koliko je potrebno savršene koordinacije između svih tih subjekata. Hrvatsko društvo ne krasi sustavan pristup, ne krasi ni sposobnost koordinacije i organizacije. Na žalost ponekad ni stručnost ni moralnost onih koji provode ovakve i slične zakone. Iz tog razloga nije neopravdana skepsa nekih naših građana i mi ih moramo uvjeriti u to da su namjere i ciljevi ovog zakona ipak pozitivni, i da očekujemo da se napravi jedan značajan pomak u hrvatskom pravosuđu. Već je netko od prethodnika spomenuo ineke druge negativnosti vezane uz sadašnji sustav, gdje su oni osuđenici koji su imali određene veze, određene protekcije ili su mogli financijski poduprijeti određene svoje posebne privilegije u zatvorskom sustavu, svakako i nešto za osudu i nešto što moramo trajno riješiti. Ono što je pozitivno i ja bih zaista građanima želio poručiti da moraju zajedno s nama imati povjerenje, da pokušamo implementirati ovaj zakon, je to da će se izrađivati pojedinačni programi postupanja. Dakle pojedinačni programi, za svakog osuđenika. Time će se jasno izbjeći faktor rizika, time ćemo svakako vidjeti kome uistinu možemo, a kome ne možemo dozvoliti da bude na uvjetovanoj, odnosno …/Govornik Ono što bi dalje trebalo reći da zakonom se predviđa stalna stručna izobrazba službenika. To je neophodno. Novi ljudi ulaze u sustav, treba ih obrazovati, oni koji su duže u sustavu treba jasno dopunjavati svoje znanje. To je nešto što je opet za svaku pohvalu. Ono što bi također željeli pohvaliti jeste činjenica da ćemo i mi u Saboru dobivati redovno godišnja izvješća vezano uz implementaciju ovog zakona. Moći ćemo jasno tada tražiti eventualne korekcije, ako vidimo da sustav jeste u nečemu deficijentan. A naša zamolba ministru pravosuđa ispred Hrvatske narodne stranke bi bila da možda ne čekate gospodine ministre godinu dana ako u početku uočite nedostatke, dođite sa izvješćem prema Vladi i prema Saboru i puno ranije. To nam se čini logičnim da bi izbjegli eventualne propuste koji se mogu dogoditi u tako relativno dugom razdoblju kada se radi o ovako kompleksnom i složenom sustavu. Dakle, ispred Hrvatske narodne stranke podrška, ali i zamolba da nadziremo nadziratelje u prvoj fazi svakako. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu obavijest, da će se danas u 13 i 30 sati održati Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu u sobi 233/2 "Eugena Kvaternika" sala. Obavještava predsjednik odbora Petar Selem. Dakle danas u 13 i 30. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, ministre sa suradnicima. Set ovih zakona koji su danas pred nama promatram u kontekstu poglavlja 23 nastavka otvaranja, nadam se uskoro pregovora poglavlja pravosuđe i sloboda. Da li će Britanci i Nizozemci popustiti vidjet ćemo, ali ja bih želio da doista Hrvatska kroz svoju zakonodavnu regulativu dočeka taj dan spremna. Podržat ću ovaj prijedlog zakona, jer ga smatram dobrim i potrebnim za Hrvatsku. Dat ću dva prijedloga gospodine ministre, ali krećem sa jednim upozorenjem. Ja želim vjerovati da su svi u Vladi svjesni za provedbu ovog paketa promjena pravosudnih zakona treba osigurati novac u državnom proračunu, i da tu neće biti nikakvih zabrana zapošljavanja, ograničavanja ili bilo čega što bi moglo spriječiti ove ozbiljne promjene u pravosudnom sustavu. Da se neće dešavati da recimo Vlada ili da se neće desiti da Vlada da suglasnost za zapošljavanje 81 državnog veterinarskog inspektora, a da vama ne dozvoli i ne odobri novac za uspostavu probacijskog sustava. To bi bilo katastrofa. Prvi moj prijedlog odnosi se, a s obzirom da ovaj zakon predviđa i provedbu mjere opreza, kada su izrečene, moj prvi prijedlog ministre bio bi sljedeći. Više od 30% ljudi koji su u zatvorskom sustavu su zapravo pritvorenici i to godinama imamo takvu situaciju u Hrvatskoj. Usporedivši to sa drugim zemljama Europske unije duplo veći postotak pritvorenika, nego zatvorenika. U našem pravnom sustavu postoje odredbe koje predviđaju mogućnost izricanja mjere opreza umjesto pritvora. One su dosad stipulirane tako da su zamjena za pritvor, a čini mi se i dosta rijetko su se izricale. Hrvatska ima ozbiljni problem bježanja od pravosuđa. Već u trenutku otvaranja istrage. Dakle već u trenutku kada Državno odvjetništvo pokreće istražne radnje ljudi se najedanput sjete dvojnog državljanstva ili bilo kojih drugih razloga bježe s teritorija Republike Hrvatske. Meni su poznata rješenja u Zakonu o kaznenom postupku koja bi se trebala primjenjivati ako se ne varam 2011. nakon ovih promjena koje su bile. Ali mislim da bi bilo nužno potrebno gospodine ministre da i državni odvjetnik, mi, pa možda i predsjednik Vrhovnog suda razmotrite na jednom zajedničkom sastanku i promjenu ponašanja u praksi, ne samo sudova, nego i državnog odvjetnika. DA se mjere opreza, izricanje mjera opreza, posebice oduzimanja putnih isprava, izricanje zabrane napuštanja mjesta boravka i uvođenje obvezatnog javljanja nakon usvajanja ovog Zakona, koriste češće, čime bi smanjili sigurno broj zatvorenika u zatvorskom sustavu, ali ne samo kao zamjena za pritvor, nego doista kao zaštitna mjera u onim slučajeva težih kaznenih djela gdje ne postoji opasnost utjecaja na svjedoke i uništavanje dokaza nego kao mjera opreza bježanja iz zemlje. Ako za to treba formalno pravni osnov, za jedan takav ozbiljni dogovor, ja čak mogu uputiti Prijedlog izmjena zakona o kaznenom postupku, ali vjerujem da ćete se i vi sa mnom složiti da će dosta toga trebati napraviti, puno razgovora obaviti da se ove novine nakon formiranja Uprave za probaciju primjenjuju ne samo u Hrvatskim sudovima, nego ja smatram da i državni odvjetnik izricanja mjere opreza mora imati od početka, u trenutku otvaranja istrage, da bi zaštitio s jedne strane istragu, a s druge strane to je najjeftinije za državu da se na taj način zaštiti od mogućnosti bijega i napuštanje ne samo teritorija države nego i skrivanja. I drugo, rad za opće dobro. Broj izrečenih mjera stalnom je rastu, ali upozoravaju me stalno suci da je premalo pravnih osoba koje su zainteresirani za primanje takvih ljudi. U ovom zakonu spominje se samo činjenica da će se sklapati ugovor sa pravnim osobama gdje će se obavljati rad za opće dobro i drugih propisa oko toga nema. Ja predlažem da u Pravilniku o o obavljanju poslova probacije, idete sa sadržajnim, kako se sastavlja lista pravnih osoba kod kojih će se izvršavati taj rad, ali na dvosmjeran način. Prvo, da se pravne osobe zainteresirane same mogu prijaviti, drugo da Ministarstvo ide sa pozivom prema potencijalnim pravnim osobama, da se obavezno utvrđuje godišnja, dvogodišnja ili trogodišnja lista, razmišljajte o tome, a razmislite o tome da postoji obaveza pravnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske da budu na toj listi, kao i onih lokalnih. Koliko god se mi trudili, i pravosuđe da se zamjenjuje kazne zatvore sa radom za opće dobro, koliko god to ocjenjivali dobrim i odgojnom mjerom koja ponekad može imati više rezultata od 2, 3 ili 6 mjeseci zatvora, ako nećemo imati dovoljan broj pravnih osoba koji će uz nadzor ove Uprave izvršavati te mjere, nećemo imati ozbiljnijih pomaka. Meni se čini da je veliki broj pravnih osoba potpuno neinformiran o takvoj mogućnosti, da ne pokazuje interes jer nemaju prave i dovoljnu količinu informacija, i da se od toga zazire. Ako u pravilnik ne uvrstite takve odredbe vi ste danas na svojim pozicijama, imate jednu viziju toga. Ljudi se mijenjaju, bit će mogućnosti osobnog odlučivanja i bojim se da bi takva sloboda bez propisa u samom Pravilniku mogla dovesti do toga da se kaže a čujte kaj mi moremo nitko ih neće. A kada da sada ne opterećujem ovaj Konačni prijedlog zakona sa amandmanima u tom dijelu dakle, postoji mogućnost da u tom Pravilniku taj dio se propiše kao obvezno ponašanje i Ministarstva i same Uprave. I završit ću sa ponavljanjem prijedloga. Mjera opreza u Hrvatskoj se ne koristi dovoljno, ne koristi se kod početka otvaranja istrage, naročito kod Državnog odvjetništva, po meni se ne treba čekati iduću godinu, vidite mogućnost čim prijem skorašnjeg razgovora i sa gospodinom BAjićem, predsjednikom Vrhovnog suda, da se na tom području učine promjene u promjene u smislu da se propisi čim prije počnu poštivati, da se takva praksa čim više mijenja, jer će to po meni najprije dati rezultata na opterećeni zatvorski sustav. Da će to najprije iz zatvorskog sustava izvući barem 10% onih koji su sada u pritvoru a mogli bi na ovakav način riješiti, a vi dobro znate kada bi u zatvorskom sustavu došlo do barem 10% smanjenja pritvorenika uz primjenu mjera opreza sukladno ovom Zakonu. Dakle, podržat ću ovaj Prijedlog zakona u nadi i vjeri da će pravosuđe u novcu,

gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, pred nama se nalazi u drugom čitanju Prijedlog zakona o probaciji, on se u naš kazneno-pravni sustav uvodi uvodi probacija, a koja obuhvaća široki spektar sankcija i intervencija prema počiniteljima kaznenih djela. Upravo u postupku osuvremenjivanja našeg kazneno-pravnog sustava kao i usklađivanja domaćeg kaznenog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, strategijom reforme pravosuđa utvrđena je potreba uspostave sustava probacija. 1. ovog Zakona, probacija se definira kao uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje rizika da počinitelj ponovi kazneno djelo. Dakle, s obzirom da sustav probacije svoje izvorište crpi u anglosaksonskom pravu, važno je da se njegovim uvođenjem ne naruši koherentnost našeg kazneno pravnog sustava, prije svega tu mislim na njegovu usklađenost sa dva temeljna zakona, zakona, Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku, što sam uvjeren se neće dogoditi, uvjeren sam. Već naprotiv smatram da će se uvođenje ovog instituta, dakle instituta probacije na njega pozitivno odraziti. Zakon definira da će se probacijom prvenstveno postići oterećivanje smještajnih kapaciteta zatvorskog sustava kroz smanjenje broja zatvorenika. Smanjenje rizika od recidivizma kroz rehabilitaciju i reintegraciju u društvu počinitelja kaznenih djela, bolja suradnja sa društvenom zajednicom i njena bolja zaštita. Isto tako važno je da se zapravo po prvi puta regulira pomoć i podrška žrtvi kaznenog djela i oštećeniku te obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela. Što se tiče našeg zatvorskog sustava iz godine u godinu vidljiv je trend porasta zatvorenika i pritvorenika. Za očekivati je da će se kroz sustav probacije utjecati na usporavanje porasta tog broja jer će se između ostalog stvoriti uvjeti za propisivanje većeg broja alternativnih sankcija koje se izvršavaju u zajednici. Danas važeći Kazneni zakon propisuje tek 2 takve sankcije i to su uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom koja je propisana u trajanju do 5 godina i rad za opće dobro na slobodi u trajanju od 10 do 60 dana kojom je zamijenjena kazna zatvora do 6 mj. Nadalje, ovim zakonom omogućiti će se izricanje mjere istražnog zatvora u domu, nadzor i podršku zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor što će također rezultirati smanjenjem broja zatvorenika, procjenjuje se za oko 300 godišnje o čemu je i bilo već govora i ministar je o tome u svojim istupima i govorio. Dakle, uz smanjenje broja osoba u zatvorima određene financijske uštede jer jedan dan zatvora košta 3 puta više nego jedan dan u probaciji. Ne manje važan učinak uvođenja sustava probacije svakako je i izuzimanje okrivljenika i osuđenika od negativnog utjecaja zatvorskog okruženja. Na kraju ću reći da u odnosu na prvo čitanje koje je provedeno ovdje u Saboru u lipnju ove godine ovaj je zakon još dodatno popravljen upravo na tragu rasprava, primjedbi, prijedloga iznesenih dakle u raspravama pojedinih zastupnika, u raspravama na saborskim odborima, ali i na raspravama u stručnoj javnosti. I upravo iz tih razloga podržati ću donošenje ovog Zakona o probaciji. Hvala. I zaključno državni tajnik

prvome čitanju, tijekom prvoga čitanja ustvari ukazala na pravac kako treba doraditi ovaj zakon. koje je podnio, koji su proizašli na raspravama na klubu zastupnika HDZ-a, a kasnije i na saborskim odborima prihvaćamo sve amandmane Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo, značajno unapređuju tekst. Čini se sa malenim intervencijama dobivamo dosta i zahvaljujem na su, današnjih rasprava, isto tako mislim da neće biti problema i da znamo, shvaćamo potrebu edukacije u sustavu i ona je već praktički započela. To je iz rasprave Kluba zastupnika HNS-a i potrebe eventualno sustavnih i periodičnih izvješća mi ćemo periodično izvješćivati i Vladu i ovaj Dom vezano uz probleme koji će se u tom sustavu, novom uspostavljenom sustavu zasigurno pojavljivati. uz konkretne prijedloge isto tako prijedlog uvaženog zastupnika gospodina Lesara o probacijskim, načinu obavljanja probacijskih poslova, unese kao obvezatni sadržaj i popis, a i onda način sklapanja ugovora, sasvim sigurno da to ćemo učiniti i tu cestu jednosmjernog određivanja osoba i traženja pravnih osoba koji će obavljati te poslove ustvari učiniti dvosmjernom i profesionalnom cestom. Isto tako će biti jedan sastanak vezano uz mjere, afirmiranje mjera opreza u hrvatskom pravosudnom sustavu i taj sastanak će svakako se održati što skorije to bolje. što je, što ustvari ovaj zakon predstavlja, predstavlja i to je ja mislim sva 3 kluba su to istakla, to je jedna velika odgovornost jedna potreba njegove provedbe zahtijevat će sredstva. Sredstva jesu osigurana, zahtijevat će profesionalno, stručno zapošljavanje i provedbu koja će biti sustavna i koja neće u kratkome roku imati neće u kratkome roku imati efekte, ali sasvim smo sigurni da bi takvim pristupom i samo takvim pristupom u sljedećih godinu, dvije, tri imali sustav i bolji zatvorski sustav i jedan vrlo dobar europski probacijski sustav. Zahvaljujemo još jedan puta na raspravi i doprinosu. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti.